registreerus 63 Riigikogu liiget, puudub 38. Nüüd on võimalus anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Seda soovi ei ole. Head kolleegid, kuna te olete enamasti siin saalis ja on laekunud ettepanek Eesti Reformierakonna fraktsioonilt pikendada 4. juuni 2024.

Head kolleegid, panen hääletusele Eesti Reformierakonna fraktsiooni ettepaneku pikendada tänast istungit kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14-ni. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle ettepaneku poolt oli 61 Riigikogu liiget, vastu 4, erapooletuid 0. Tänast istungit on pikendatud kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella Saame minna tänase päevakorra juurde. Esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud infoühiskonna teenuse seaduse, autoriõiguse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu 390 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Seda soovi ei ole. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 390 lõpphääletus. Asume seda hääletust ette valmistama.Head

kolleegid, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud infoühiskonna teenuse seaduse, autoriõiguse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu 390. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Eelnõu 390 on seadusena vastu võetud.Head kolleegid, ma tunnen teie kärsitust selle kaheminutilise ootuse juures, aga kuivõrd tegemist on ikkagi eelnõude lõpphääletusega, siis ma ei taha ära võtta võimalust kõigil osaleda. Nii et tavapärane kutsungirežiim, kaks minutit enne lõpphääletust, on, ma arvan, asjakohane.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel ja volituse alusel.

Kõige märgilisem areng toimub perearstiabis. Näiteks korrastame tervisevaldkonna terminoloogiat ja asendame suhteliselt üldise mõiste "üldarstiabi" arusaadavama ühese mõistega "perearstiabi".

et me ei nimeta perearste üldarstideks või üldarstiabi osutajateks, vaid toome väga selgelt ja üheselt seadusse perearstiabi mõiste. Nii et hea meel on, et see saab nüüd, praeguse valitsuse ajal

Samuti on positiivne, et anname perearstidele võimaluse teenindada inimesi ka oma nimistu väliselt, loome täiendava aluse nimistute ümberkorraldamiseks, teenuse pakkumise tagamiseks. Me ei loobu nimistute põhimõttest, mis on olnud perearstiabi korralduse alustala,

leida. On oluline, et keegi meie inimestest ei jääks perearstiabita. Esmatasand, nagu nimigi ütleb, on ju tervishoiuvaldkonna alustala. Samuti näiliselt väike, aga tegelikult oluline muutus on see, et nimistu teenindaja võib olla ka tervisekeskus. Seadusesse tuuakse tervisekeskuse mõiste.

isikud. Seni on see mõiste olnud pelgalt määruse tasandil. Seadusesse toomine annab selge eelduse, et tervisekeskused kannaks suuremat piirkondlikku vastutust esmatasandi teenuste kättesaadavuse tagamisel. Need viidatud muudatused mõjutavad patsiente, kes kuuluvad nimistutesse, ja loomulikult mõjutavad ka tervishoiuvaldkonnas töötavaid spetsialiste. Need kulud kaetakse vajaduse korral Tervisekassa eelarvest.

Suur tänu! Ka Eesti 200 fraktsioon toetab selle eelnõu vastuvõtmist. Lisaks mõistete korrastamisele

ei kiida me Eesti perearste ja tervisekeskuseid kunagi üleliia. Perearstiteenus on Eestis üles ehitatud nii, et see on personaalset teenust pakkuv igale inimesele, just tema vajadusi arvestava lahenduse leidmine. Meil on hea meel,

See probleem on niivõrd suur, et sellele on tähelepanu juhtinud isegi OECD. Eesti on maailmas kõige suurema noorte veipimisega riik, Eesti on kõige suurema veipimise kasvuga riik maailmas. Loomulikult tuleb midagi ette võtta, et me jätkuvalt ei maksaks tervisevaldkonna kuludest kinni tubakatootjate hiigelkasumeid. Ja see olukord nüüd laheneb.

Kui me vaatame seadust, mille me ise oleme kehtestanud, siis tuleks e‑sigarette Riigikogus kasutada üksnes suitsetamiseks ettenähtud ruumides. Kahjuks me, kolleegid, teame, et see niimoodi ei ole. Üleskutse muidugi on see, et näitame ikkagi noortele ja Eesti rahvale eeskuju ja järgime neid seadusi, mille me ise oleme kehtestanud.

proportsionaalsuse arvestamisel võtta arvesse ka sotsiaal-majanduslikke kulusid. Täpselt sama lubab teha Euroopa Liidu õigus. Nikotiini tekitatud tervisekahjud on kõige paremini, kõige lihtsamini ärahoitavad tervisekahjud üldse.

Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 401 lõpphääletus. Asume hääletuse ettevalmistamise juurde.

Poolt on 65 Riigikogu liiget, vastu 1, erapooletuid 2. Eelnõu 401 on seadusena vastu võetud. Kolmas päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 416 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel Andrei Korobeinik, palun!

Vabariigi Valitsus ja parlamendi koalitsioon otsustavad riigieelarvet parandada, võttes raha vaesemate käest, langeb majandus veelgi. Me oleme kaks ja pool aastat olnud majanduslanguses

suuri perekondi, maal elavaid inimesi, selle asemel et võtta raha sealt, kus raha on. Peaminister on kindlalt keeldunud pankade ülikasumite maksustamisest, ta on kindel, et 1. jaanuarist peab rakenduma rikkamatele inimestele maksusoodustus, ja selle taustal võetakse raha pensionäride käest. Seda teevad needsamad erakonnad, kes enne valimisi lubasid, et pension tõuseb erakorraliselt.Eesti pensionärid elavad vaesusriskis. Eakate inimeste seas on on vaesuse määr pea kolm korda suurem kui Euroopa Liidus keskmiselt ja selle eelnõu vastuvõtmisel suureneb see vahe veelgi. Reformierakond, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid hääletavad praegu selle poolt, et meie pensionärid langevad veelgi rohkem allapoole vaesuspiiri. Seda teevad needsamad inimesed, kes enne valimisi lubasid, et keskmine pension peaks jõudma lähemale keskmisele palgale. Arenenud riikides peetakse mõistlikuks, kui keskmine pension on vähemalt 40% keskmisest palgast. Viimati oli see näitaja Eestis nii kõrgel üle 20 aasta tagasi. tagasi. Võime eeldada, et lähimatel aastatel moodustab keskmine pension umbes kolmandiku keskmisest palgast, mis on selgelt ebapiisav.Kui

Ekspeaminister Andrus Ansip on öelnud, et kui sa ei oska riiki juhtida, siis võiks teha midagi muud. Kahjuks Reformierakonna jaoks ei ole Andrus enam väga suur autoriteet, nii et nad jätkavad riigi juhtimist ka siis, kui nad seda absoluutselt ei oska. Sellest on väga kahju. Sellest on väga kahju ka pensionäridel, keda Reformierakond pettis enne valimisi. Ma väga loodan, et valija mälu ei ole lühike ja

alustuseks kohe ära, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ei saa seda eelnõu mitte kuidagi toetada, sellepärast et

valitsevate erakondade vastu. Aitäh!

see on pooltõde. Reformierakond valetas enne valimisi ja valetas ka pärast valimisi. Kui me vaatame, milles lepiti kokku pärast valimisi, koalitsioonilepingus on ilusti kirjas: "Sotsiaalne kaitse" koalitsioonilepingus, millele on alla kirjutanud Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Eesti 200 ja Reformierakond, selle kõige esimene, kõige olulisem punkt on:

Ja siin ei saa ka rääkida: "Me ei olnud teadlikud eelarve võimalustest, mis Eesti riigil on." Sellepärast, et enne valimisi olid rahandusministrid ja peaminister Reformierakonnast, ja on ka pärast valimisi:

see koalitsioon alustas ju kärpimisega. Jõhkrad kärped, millest Margus Tsahkna Eesti 200 esimehena on rääkinud, ja väga õigesti on rääkinud. Jõhkrad kärped, aga võib-olla ühiskonnas ei ole neid tähele pandud. ei räägi isegi rahalisest mõjust, vaid õiglustundest, sotsiaalsest õiglustundest, solidaarsusest, millest siin vasakpoolsed erakonnad räägivad. See valitsuskoalitsioon alustas oma esimesel tööpäeval – see on väga sümboolne: esimesel tööpäeval

pöörati tagasi kõik need olulised sotsiaalsed tagatised Eesti peredele, olukorras, kus sündimus on madalam kui kunagi varem, kus me oleme suurimas demograafilises kriisis. Ja seda tehti esimesel tööpäeval. Sotsiaalkaitseminister algatas selle eelnõu ja pööras selle tagasi. Nii et küsimus ei ole ainult rahalises mõjus, kas see on Eesti riigile jõukohane. Samamoodi ei ole praegu keskmisest pensionist suuremate pensionide maksustamise puhul küsimus ainult rahalises mõjus.

jõhkralt, nagu Margus Tsahkna on öelnud. Nii et need jõhkrad kärped on tegelikult toimunud. Need jõhkrad kärped on toimunud eelkõige lastega perede ja pensionäride arvel. Ja nüüd otsitakse mujalt seda 170 miljonit, mida veeretatakse näpu vahel, ja me ei tea, kas sellega jõutaksegi lõpuni või mitte. Aga ma tuletan meelde, et jõhkrad kärped on juba toimunud, tõepoolest, nii lastega perede kui ka pensionäride arvel. Ma palun kolm minutit lisaaega. Kolm minutit lisaks. Kolm minutit rahapoliitiline, mis on Eesti riigile jõukohane ja mis mitte, vaid küsimus on minu jaoks küll eelkõige usalduses. Sellist valede valitsust ei saa usaldada. Ja kui me vaatame kogu konteksti, siis juba kolmandat aastat järjest oleme majanduskriisis.

Ka Eesti riigis pole mitte midagi sellist varem juhtunud. Mitte kunagi varem ei ole niisugust asja juhtunud!Ja selles olukorras minna praegu järjekordset valimislubadust murdma,

mitte vähendama riigi autoriteeti ja parlamendi autoriteeti ning seda eelnõu lõpphääletusel mitte toetama. Aitäh! Eesti Reformierakonna fraktsiooni nimel Õnne Pillak, palun!

ei jätnud lihtsalt teist võimalust, sellepärast et kui räägitakse valesid või pooltõdesid, siis tuleb need ümber lükata. See kriitika, mis opositsiooni poolt tuleb, ei ole üllatav. Absoluutselt mitte! Kuid ma ei pea õigeks seda silmamoonutust, kuidas siin eelnevalt on üritatud maalida pilti, justkui hakataks pensione kärpima. No see ei ole tõsi! tõsi! Kui me vaatame viimastele aastatele tagasi ja vaatame ka edasi, siis on pensionid tubli sammu tõusnud ja pensionide tõusu plaanitakse ka järgmistel aastatel, kuid see oleneb meie riigi rahandusest, kui korras on meie riigi rahandus ja kuidas meil majandus tõuseb.

Seda millegipärast ei soovita mäletada ja sellest ei räägita. Miks? Jah, eelmise valitsuse ajal me vabastasime pensionid tulumaksust. Ka nüüd, kui suurem osa pensionist jääb maksust puutumata ja pensionide tulumaksuvabastus saab olema suurem kui teistel tulumaksuvaba miinimum, on peale neid muudatusi see tõus pensionäridele suurem

Ma tunnistan, et ma ei ole pensionide tulumaksuvaba miinimumi külmutamise austaja, olen seda ka oma fraktsioonikaaslastele mitmel korral öelnud, kuid teiselt poolt ma saan aru vajadusest, miks me neid otsuseid teeme.

ei ole. Ma arvan, et kõik, kes siin saalis on, soovivad, et pensionid tulevikus kasvaksid. Nii ka mina. Ja just sellepärast tuleb meil kõigil koos pingutada, et riigirahandus korda saada ja majandus jälle kasvule aidata. Selleks tuleb meil teha keerulisi valikuid ja otsuseid. Üks nendest on täna siin. Kui me jätkame ilma muutusteta,

tunnistan, väriseval südamel, aga nemad on öelnud selle peale: vaadake, see otsus on tunduvalt mõistlikum kui see, kui oleks päriselt pensione kärbitud. Neil on palve: ärge kärpige pensioneid! Ja seda plaani ei ole. Ja teine asi, mis nad on südamele pannud, on see, et kui on vaja teha keerulisi otsuseid, siis

hea kolleeg sotsiaalkomisjonist tuli kiitma väga suurt pensionitõusu. Sisuliselt ütles ta seda, et Reformierakond suutis tekitada nii kõrge inflatsiooni, et selle tõttu on pensionid tõusnud, ja ta lubas, et ta jätkab seda tööd, töötab selle kallal, et ka järgmine aasta oleks inflatsioon suur ja pensionid kasvaksid. Ta ütles ka, et Reformierakond ei vähenda

Ma lootsin, et peale Heliri sõnavõttu võtab Reformierakond aru pähe ja lõpetab valetamise, aga tundub, et Helir hoopis inspireeris neid uutele kõrgustele. Nii et see on hästi kurb. Ma põnevusega ootan, mida Õnne selle kohta ütleb. Aitäh,

Aitäh! Ma teen lühidalt. See kõik, mis Andrei Korobeinik oma vastusõnavõtus ütles, ei vastanud tõele. Küllap ta siis ei kuulanud hoolega, mida ma rääkisin. Aga need esitatud faktid on valed. Aitäh!

anti sõna sellepärast, et olla mainitud Reformierakonda, siis Õnne Pillak mainis oma kõnes EKREIKE valitsust, sõna "EKRE" käis läbi, seetõttu ma tänan sõna andmast. Ma tuletan ikkagi kõigile meelde, kuidas enne valimisi [valimisreklaamis] lubas pensionäridele 400 eurot pensionitõusu ja pensionide tulumaksust vabastamist: "Oota, ma tulen teie juurde ja räägin teile sellest." Ja see oli sõna otseses mõttes valetamine. Valedel põhines Reformierakonna jutt enne valimisi ja valedel põhines see jutt, mida rääkis nende esindaja praegu puldist. Aitäh!

Jah, paraku selle kahe minuti jooksul ei ole võimalik väga pikalt põhjendada. Ma arvan, et Õnne Pillaku sõnavõtt oli igati asjakohane, ütleme, nagu ka kõik teised sõnavõtud. Aga nüüd, head kolleegid … Valdo Randpere, mul oleks praegu hea meel piirata koalitsiooni esindaja võimalust saada vasturepliiki, siis on mul indulgents taskus. No kui on protseduuriline, siis palun, Valdo Randpere! Aitäh! Kuna Andrei Korobeinik hakkas siin minust ka juba rääkima, siis mulle tuli meelde, et mina kutsusin omal ajal Andrei poliitikasse, ja ma kahetsen seda väga. Aitäh! See ei olnud nüüd küll protseduuriline küsimus. Head kolleegid, juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 416 lõpphääletus. Asume hääletuse ettevalmistamise juurde.

Head kolleegid, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 416. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Poolt on 47 Riigikogu liiget, vastu 22, erapooletuid 0. Eelnõu 416 on seadusena vastu võetud. Saame minna neljanda päevakorrapunkti juurde. Vabariigi Valitsuse algatatud hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 426 esimene lugemine. Palun ettekandjaks Riigikogu kõnetooli auväärt peaministri Kaja Kallase.

Austatud Riigikogu juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Vabariigi Valitsus on esitanud Riigikogule hädaolukorra seaduse [muutmise] ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise

teenuse osutajate toimepidevust. Direktiivi ja eelnõu peamine eesmärk on tagada elutähtsa teenuse osutajate toimepidevus igas olukorras ning seeläbi elanike elu ja tervis ning ühiskonna toimimine ja riigi toimimine erinevat laadi kriisides tervikuna. Eestis on elutähtsa teenuse regulatsioon juba mõnda aega olnud olemas, see toimib hästi ja tagab meie valmisoleku ettenägematuteks katkestusteks. Seetõttu ei eelda direktiivi ülevõtmine suuri muutusi Eesti õigussüsteemis, pigem vastupidi, meie senine regulatsioon on olnud eeskujuks ka CER direktiivi koostamisel. Seetõttu saame olemasolevat regulatsiooni täiendada ja võtta direktiivist üle minimaalselt vajalik. Aga nüüd konkreetsemalt nendest muudatustest või tähelepanekutest nendega seoses. Esiteks laiendatakse direktiivi ülevõtmisega elutähtsate teenuste, samuti elutähtsa teenuse osutajate ringi. Nimelt loetakse elutähtsateks teenusteks lisaks hädaolukorra seaduses juba nimetatud 14‑le elutähtsale teenusele ka lennuväljade, aeronavigatsiooniteenuse, sadamate, avaliku raudtee ja üldarstiabi teenuste toimimine ning ravimitega ja toiduga varustamine. Selle tulemusel lisandub kuus elutähtsat teenust ja suureneb elutähtsate teenuste osutajate arv 315 ettevõtte võrra. Lisandub 11 vedelkütuse terminali pidajat, 26 perearsti

Samuti suureneb elutähtsaid teenuseid korraldavate asutuste ehk ETKA‑de arv. Hetkel on 14 elutähtsa teenusega seotud Kliimaministeerium, Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeerium, Sotsiaalministeerium, Eesti Pank 33 omavalitsust. Neile lisandub Regionaal‑ ja Põllumajandusministeerium toiduga varustamise ning 46 kohalikku omavalitsust teede korrashoiu, kaugküttega varustamise, veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse valdkonnas. Teiseks, eelnõuga pannakse Riigikantseleile kohustus koostöös teiste valitsemisasutustega koostada elutähtsa teenuse osutajate toimepidevuse strateegia ja üleriigiline riskianalüüs. See üleriigiline riskianalüüs peab võtma arvesse kõiki asjakohaseid looduslikke ja inimtegevusest tingitud riske, sealhulgas valdkonna‑ ja piiriüleseid riske, õnnetusi, looduskatastroofe, rahvatervisealaseid hädaolukordi, hübriidohte, muid vaenulikest aktidest tingitud ohte, ka terroriakte. Üleriigiline riskianalüüs peab katma kõiki direktiivi lisas nimetatud sektoreid ning peab muu hulgas olema tulevikus elutähtsa teenuse osutajate väljaselgitamise aluseks ning toetama toimepidevuse meetmete väljatöötamist. Riskianalüüsi skoobiga rõhutatakse elutähtsa teenuse toimimise vajalikkust nii asümmeetriliste ohtude kui sõjaliseks kaitseks valmistumise puhul. Riskianalüüs integreerib tervikuks juba kehtiva hädaolukorra seaduse alusel toimuva sündmuspõhise riskide hindamise ja CER direktiivist tulenevate elutähtsate teenuste toimepidevuse kohustuse. Ministeeriumid, kaasates oma allasutusi, sealhulgas Eesti Pank koostöös Finantsinspektsiooniga, analüüsivad ohte, hindavad riske ja esitavad Riigikantseleile andmeid ühtsesse terviklikku üleriigilisse riskianalüüsi koondamiseks. Riigikantselei on sellise praktikaga juba alustanud. Kodulehel on 2023. aasta kevadest üleriigilise riskianalüüsi avalik kokkuvõte, mida direktiivi vastuvõtmise järel täiendatakse elutähtsa teenuse teenuse sektoripõhiste vaadetega. Asutustele jääb kehtima kohustus hinnata riske, kuid see hakkab toimuma varasemast paindlikumalt, see tähendab, et lihtsamini saab muuta analüüsitavate ohtude nimekirja ja asutuste esitatavaid andmeid. See võimaldab kiiremini kohandada üleriigilist riskianalüüsi riigi hetkevajadustele [vastavaks]. Üleriigiline riskianalüüs on aluseks asutuste riskianalüüsidele ja elutähtsa teenuse osutajate toimepidevuse riski analüüsidele. Täiendatud riskianalüüs peab olema valmis 2025. aasta alguseks ja seda hakatakse iga nelja aasta tagant uuendama. Kolmas muudatus puudutab apteekide apteekide ja perearstide määramist elutähtsa teenuse osutajaks. Eelnõu kohaselt kehtestab valdkonna eest vastutav minister teenuse täpsemad tingimused ja korra, Ravimiamet või Terviseamet hakkavad perioodiliselt hindama teenuseosutajate vastavust nõuetele, teevad ettepaneku elutähtsa teenuse osutajate määramise või väljaarvamise kohta. Muudatus on vajalik selleks, et tagada ETO‑deks määratud ettevõtete asjakohasus, et ETO nimekirjast saaks välja võtta neid ettevõtteid, kes on tegevuse lõpetanud või ei vasta enam kriteeriumidele, või lisada ettevõtteid, mis on turule tulnud ja on olulised teenuse toimepidevuse tagamisel. Uued ETO‑d määratakse edaspidi haldusaktiga. See tähendab seda, et et haldusakt sätestab, mis tähtajaks alates määramisest tuleb elutähtsa teenuse osutajal koostada toimepidevuse riskianalüüs ja plaan, samuti tähtajad õppuste korraldamiseks ja muude nõuete täitmiseks.

tingimuse üle võimalikult minimaalses kohustuslikus ulatuses. Taustakontrollile ei allutata kõiki elutähtsa teenuse osutaja töötajaid, vaid riskianalüüsi põhjal konkreetselt ainult nende tööde puhul, mis on toimepidevuse tagamise vaates kõige olulisemad, näiteks opereerimine tundlike andmetega, tundlike seadmetega. Taustakontrollil kontrollitakse üksnes isikute kehtivaid karistusi kuritegude toimepanemise eest, väärtegusid siin ei arvestata. Kui isik on karistatud inimsuse‑ ja rahvusvahelise julgeoleku või riigivastase kuriteo eest, siis eelnõu keelab talle toimepidevuse seisukohalt oluliste ülesannete andmise. Muude kuritegude puhul, nagu vargus või kehaline väärkohtlemine, hindab riski iga teenuseosutaja ise, kas usaldada seda inimest täitma olulist ülesannet või mitte. ETO saab taustakontrolli teha nii enda töötajatele, tööle kandideerijatele kui ka alltöövõtja töötajatele. ETO alltöövõtjad saavad oma töötaja kohta teha päringuid ise, see vähendab ETO koormust ja aitab paremini tagada isikuandmete kaitse nõudeid. Lõplik otsus isikute sobivuse üle jääb elutähtsa teenuse osutaja kanda. Minimaalne ja ka direktiivis nõutav isikusamasuse kontroll tuleb teha isikut tõendava dokumendi alusel, siin ei ole midagi keerulist, ja ülesande täitmiseks vabastatakse elutähtsa teenuse osutajad riigilõivu tasumisest, mis on neli eurot karistusregistri päringu kohta. Sellise taustakontrolli tegemine ei ole meie õigusruumis kuidagi uudne. Täna tehakse samasugust kontrolli näiteks lastega töötavate isikute suhtes lastekaitseseaduse alusel või lennunduses töötavatele isikutele lennundusseaduse alusel. alusel. Viiendaks sätestatakse Euroopa Liidu tasemel elutähtsa teenuse osutaja määramise põhimõtted. Käesoleval hetkel puuduvad Eestis Euroopa Liidu tähtsusega ETO‑d, samuti ei lisandu neid eelnõujärgselt. Kaugemas perspektiivis võib selliseks elutähtsa teenuse osutajaks saada Elering Eesti elektrisüsteemi liitumisel Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga ja võib saada ka Rail Balticut opereeriv ettevõte. Kuuendaks võimaldatakse järelevalveasutustele nõuda elutähtsa teenuse osutajalt sõltumatu auditi läbiviimist, mis annab hinnangu, kui tulemuslik on teenuse toimepidevuse tagamine. Auditeerimine erineb tavapärasest järelevalvest, kuna see hõlmab teenuseosutaja sisekontrolli, protsesside ja toimingute süstemaatilist ja igakülgset uurimist. Audit annaks ka soovitusi võimelünkade parandamiseks. Järelevalveasutus võib tellida auditi oma kulul või kohustada teenuseosutajat läbima auditit. Viimasel juhul tasub kulud teenuseosutaja. Samas tohib ETKA, ETKA, tema määratud asutus või krediidiasutuste puhul Finantsinspektsioon kohustada elutähtsa teenuse osutajat läbima auditit teenuseosutaja kulul ainult kolmel juhul. Need on sellised juhud: [esiteks,] elutähtsa teenuse osutaja on jätnud esitamata korraldavale asutusele või tema määratud asutusele kinnitamiseks toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani, teiseks, elutähtsa teenuse osutaja on jätnud täitmata toimepidevuse nõuded elutähtsa teenuse korraldava asutuse määratud tähtpäevaks, ja kolmandaks on toimunud korduvad elutähtsa teenuse toimepidevust oluliselt häirivad sündmused või on välja kuulutatud hädaolukord. Eelnõus täpsustatakse, et elutähtsa teenuse osutaja on täitnud sõltumatu auditi läbimise kohustuse, kui ta on läbinud viimase aasta jooksul samaväärse auditi oma algatusel või muu isiku nõudmisel. Teisisõnu, kui elutähtsa kui elutähtsa teenuse osutaja on näiteks teinud samaväärse auditi muu järelevalvemenetluse raames või oma algatusel, ei saa nõuda talt auditi läbimist. Ja seitsmendaks osundan eraldi meedias mainitud nii-öelda saartalitluse nõudele. Selle kohaselt peavad ettevõttel olema alternatiivsed lahendused olukorraks, mil tema IT-süsteemid on välisriigis ja neil puudub juurdepääs näiteks küberrünnete või füüsiliste rünnete tõttu. Saartalitluse nõue ei ole kuidagi uus, see on alates 2014. aasta jaanuarist kehtivas hädaolukorra seaduses olemas ja ei takista elutähtsa teenuse osutajal hoida oma süsteeme välisriigis. Pigem nõuab ta seda, et oleks olemas plaan B juhuks, kui tema süsteemid on välisriigis ja nende süsteemidega on side katkenud. Austatud Riigikogu, selle direktiivi ülevõtmiseks on väga lühike ajaraam ehk 21 kuud, mis eeldab Riigikogult kiiret ja viljakat koostööd. Kobarkriiside, asümmeetriliste rünnakute ja sõjaliseks kaitseks valmistumise vaates on Eesti jaoks oluline see direktiiv kiiresti üle võtta. CER direktiiv jõustus 16. jaanuaril 2023 ja tuleb Eesti õigusesse üle võtta hiljemalt 17. oktoobriks käesoleval aastal. CER direktiiv on osake üleeuroopalisest kriisikindlusest. Meie asi on tagada, et meie kriisikindluse suurendamine erinevate Euroopa Liidu mehhanismide kaudu jätkub ka järgmise Euroopa Parlamendi ja komisjoni koosseisu ajal. Kokkuvõttes on see direktiivi rakendamine samm Eesti ettevõtete suurema kriisikindluse suunas. Seni on elutähtsa teenuse toimimise õigusruum asümmeetriliste ohtude ja sõjalise kaitse kontekstis olnud pealiskaudne. Direktiivi rakendamine rõhutab ka sellisteks ohtudeks valmistumise tähtsust. Nii et, hea Riigikogu, see on hea seadus. Aitäh kuulamast ja palun toetust sellele! Aitäh!

Arutelu juhtivkomisjonis ja seal langetatud otsuseid tutvustab hea kolleeg, riigikaitsekomisjoni liige Kristo Enn Vaga. Palun! Aitäh, austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Auväärt peaminister! Esiteks on mul väga hea meel, et peaminister Kaja Kallas tuli isiklikult seda eelnõu tutvustama. See on üsna unikaalne olukord, sest tegelikult pole varasemalt ükski peaminister käinud Riigikogus eelnõu tutvustamas. Peamister Kaja Kallas on juba teist korda eelnõuga siin.Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne esimest lugemist oma käesoleva aasta 16. mai istungil, kus eelnõu algataja esindajana osalesid peaminister Kaja Kallas, Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroo direktor Erkki Tori, Riigikantselei õigusosakonna nõunik Eero Svarval ja Riigikantselei ametnikud.Lühidalt eelnõu eesmärgist. Eelnõuga võetakse Eesti õigusesse üle niinimetatud CER direktiiv, mille eesmärk on tagada elutähtsa teenuse osutaja toimepidevus. Seaduse muutmisega laieneb Eesti ühiskonna

esindajale ehk peaminister Kaja Kallasele, peale seda toimus arutelu ja küsimuste voor.

see mehhanism jääb endiselt samaks ehk selle vabastuse annab jätkuvalt Kaitseministeeriumi valitsemisala. Viidati ka sellele, et täpsem lahendus sellele küsimusele tuleb tsiviilkriisi ja riigikaitse seaduse eelnõus, mis eeldatavasti on valitsuses juunikuus. Kolleeg Peeter Tali küsis, miks elutähtsa teenuse osutajate ringis pole Eesti Rahvusringhäälingut ning miks me üldse seda seadust praegu menetleme, kui peatselt on tulemas tsiviilkriisi ja riigikaitse seaduse eelnõu, mis on nii-öelda – ma tsiteerin Peeter Tali – "kõigi seaduste ema, isa, vanaisa ja vanaema, mis sätestab kõik ära". Peaminister Kaja Kallas vastas, et selles direktiivis ei ole rahvusringhäälingut sees ja on ka selline suunis olnud, et direktiivide ülevõtmisega tehakse miinimum, et mitte sinna võimalikult palju asju juurde panna. Peaminister viitas ka sellele, et rahvusringhääling saab püsivad kriisiülesanded tsiviilkriisi ja riigikaitse seaduse eelnõuga, mitte selle direktiiviga. Kolleeg Kalev Stoicescu küsis eelnõus sätestatud üleriigilise riskianalüüsi kohta, et mis on selle üldistustase. Peaminister vastas, et iga asutus ja kohalik omavalitsus peab hindama oma riske ja tervikpilt kujuneb erinevate institutsioonide riskianalüüsidest.

saa aru, miks nad taustakontrolli peavad tegema, aga väga suur osa elutähtsa teenuse osutajaid ütleb, et lõpuks ometi on neil õigus seda teha. Väga tähtis on ka teadlikkuse tõstmine selles küsimuses. küsimuses. Eero Svarval täiendas, et taustakontrolli teemal on olnud debatid väga sisulised ning tegelikult hetkel tehakse miinimum, mida see direktiiv nõuab: isikutuvastus ja karistusregistri andmed. Kolleeg Raimond Kaljulaid tegi ettepaneku kutsuda rahvusringhäälingu juhatus komisjoni istungile. Selle küsimuse võttis riigikaitsekomisjon ilusti arutada ning rahvusringhäälingu esindajad tulevad riigikaitsekomisjoni selle nädala neljapäeval, et seda küsimust arutada.

ning muidugi ka see, et Riigikantseleil on juba selline üldine riskianalüüs valmis. Selle esmaversioon on Riigikantselei kodulehel olemas, aga detailsem riskianalüüs ei ole avalikuks kasutamiseks.Lõpuks

taustakontrolli kohustus on elutähtsa teenuse osutajal ja taustakontrolli subjektide ringi võivad tulla ka elutähtsa teenuse osutajate alltöövõtja töötajad. Aga nüüd riigikaitsekomisjoni konsensuslikest menetluslikest otsustest. 16. mai istungil otsustas riigikaitsekomisjon konsensuslikult teha Riigikogu juhatusele ettepaneku lülitada arutluse all olev seaduseelnõu esimeseks lugemiseks 4. juunile, tänasele päevale, ja teha Riigikogule ettepanek eelnõu esimene lugemine lõpetada. Eelnõu komisjoni ettekandjaks määrati mind, Kristo Enn Vaga. Kuna eelnõuga muudetavatest seadustest vähemalt pooled kuuluvad majanduskomisjoni valdkonda ja hädaolukorra seaduse varasem valdkonnakomisjon oli põhiseaduskomisjon ning lähtudes Riigikogu juhatuse kinnitatud seaduseelnõude menetlemise juhisest,

Aitäh! Kõigepealt ma ka soovin väga tunnustada seda, et peaminister isiklikult selle väga olulise küsimusega tegeleb. Ma arvan, et see näitab selle küsimuse kaalu Eesti riigi jaoks.Aga ma tahtsin tulla tagasi Eesti Rahvusringhäälingu juurde, et lihtsalt selgitada. Ma saan aru, et neljapäeval rahvusringhäälingu juhatus on kutsutud ka riigikaitsekomisjoni. Mil viisil komisjon sellele küsimusele läheneb? Kas eesmärk on lihtsalt välja selgitada, mis põhjusel rahvusringhäälingut täna elutähtsa teenuse osutajana ei käsitleta, või on teoreetiliselt võimalik ka see, et komisjon asub seisukohale, et rahvusringhäälingut tuleks siiski käsitleda

Aitäh, kolleeg Raimond Kaljulaid! Nagu me ka komisjonis arutasime, rahvusringhäälingu küsimus on kindlasti toimepidevuse seisukohast väga tähtis Eestile. Ma arvan, et seda saab

Aga Eesti Taristuehituse Liidu andmetel on teede korrashoiust puudu juba praegu 4,4 miljardit. Kuidas elutähtsad teenused saavad selles vallas toimida? Kas toimepidevuse strateegia hõlmab ka seda, et riik katab selle ära ressursiga? Te olete materjalidega tutvunud. Kas detailne riskianalüüs sisaldab ka teavet, et teede korrashoiust on 4,4 miljardit puudu? Ja mida riik plaanib teha, et see elutähtis teenus oleks kriisiaegadel meile tagatud ja teed oleksid korras? Kas selles mõttes on plaane?

Küsimus rahastusest – see ei olnud ka teema, mida riigikaitsekomisjonis enne esimest lugemist oleks arutatud. See on kindlasti hea teemapüstitus ja küll me ka seda arutame. Aitäh!

Ka pandeemia uus nimetus on rahvusvahelise tähtsusega hädaolukord. Kas komisjonis oli arutlusel, et võiks arutada seda seadust või neid muudatusi ka sotsiaalkomisjonis või küsida sotsiaalkomisjoni arvamust? Meil on mingil määral ju kogemust hädaolukordadega hakkama saamisel. Aitäh, kolleeg! Ma täiesti nõustun teiega, et

meditsiinikriisid. Sedalaadi kriisid on teema, millega peaks kogu Riigikogu tegelema. Me tõesti ei arutanud seda, et ka sotsiaalkomisjonilt arvamust küsida. Nagu ma viitasin, küsime arvamust majanduskomisjonilt ja põhiseaduskomisjonilt. Aga ma väga selles mõttes ärgitan, et kui ka sotsiaalkomisjoni liikmed sellesse eelnõusse sisse vaatavad – just seesama küsimus, mis puudutab perearste –, siis sinna te saate ju oma sisendit anda selle eelnõu raames. Ja ma väga loodan, et saame konstruktiivselt selle eelnõu ja ka tulevikus selle tsiviil[kriisi] eelnõu võimalikult heaks Eesti riigi jaoks. Urve Urve Tiidus, palun! Lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Me teame, et riskide hindamise oskus on inimesele üks tähtis oskus, mida peaks õpetama juba päris varakult. Selles eelnõus on juttu riskianalüüside koostamisest riigi tasandil, kohaliku omavalitsuse tasandil. Sellega seoses ma küsin: kas siin on mingid tähtajad? Ja kas Euroopa direktiiv eeldab ka seda, et sellega kaasnevad vajaduse korral siiski mingid rahalised investeeringud, sest sealt võib tulla ju erinevaid hinnanguid?

Üleüldise riskianalüüsi teeb Riigikantselei, aga sellele tulevad sisendid erinevatelt ministeeriumitelt, iga valdkonna kohta tuleb väga detailne riskianalüüs. Aga muidugi riigikaitsekomisjonis me oleme ka sellele viidanud väga palju, et üks on elutähtsa teenuse osutajad, et neil oleks riskianalüüsid, aga et see tase

tööpõld, kuna neid riigi riskianalüüse tuleb teha. Aga konkreetselt selle eelnõu raames ei ole rahastust arutatud. Kui mingis kohas on suur puudujääk, siis see on kindlasti Riigikogu ja valitsuse teha, et need puudujäägid kõrvaldada, et me oleksime kriisideks paremini valmis. Aitäh!

lennukikandjaid või laevu, vaid just Euroopas laiemalt. Ja muidugi need küsimused on strateegilise tähtsusega kogu Euroopa Liidule, mitte ainult ühele liikmesriigile. Ma arvan, et Eesti huvi on samamoodi, et ainult meie ei mõtleks Euroopa

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Ma ka esmalt avaldan tunnustust, et peaminister niivõrd olulist küsimust tuli siia meile tutvustama. See näitab kindlasti selle teema kaalu ja olulisust nii kohalikus, riigi vaates kui ka tegelikult Euroopa Liidu vaates.Aga küsimus: kas tuli teie teie komisjoni arutelul ka kuidagi [jutuks] see, mismoodi ja kuidas saab olema tulevikus just kohalike omavalitsuste võib-olla veel tugevam kaasamine

võivad olla. Samamoodi, nagu oleme siin suures saalis täna arutanud, need ei ole ainult sõjalised riskid, seal võib väga palju teisi riske olla. Et kõik kohalikud omavalitsused saavad nendest riskidest aru. Me teame, et sellises laias kriisis on kohalike omavalitsuste tase väga-väga tähtis. Ja ma arvan, et see on koht, kus kindlasti teiega koostöös saame võimalikult hea lõpplahenduse, et kohalikud omavalitsused saavad aru oma rollist kriiside lahendamisel ja tänu sellele on kõik inimesed tegelikult natukene paremini kaitstud ja hoitud. Leo Kunnas, palun! Leo Kunnas, palun! Austatud istungi juhataja! Tänan ka omalt poolt ettekandjaid. Mul on tegelikult komisjoni aseesimehena siin lühikommentaar rahvusringhäälingu kui elutähtsa teenuseosutaja kohta. Ma arvan, et meil komisjonis on see võimalus, et me konsensuslikult selle küsimuse ära lahendame.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel Raimond Kaljulaid, palun! Aitäh! Austatud kolleegid!

ka praegu Euroopa Parlamendi valimiste ajal, see on inimestel üks selline oluline küsimus. Juhul kui midagi juhtub, mida teha, kui kaitstud on ühiskond, kui kaitstud on inimesed, kui kaitstud on kohalikud kogukonnad? Nii et sellega tegelemine on tähtis.Teiseks

peabki laiendama sõjaliselt riigikaitselt enda tegevust kogu laiapindsele riigikaitsele, laiemalt vaatama julgeolekut ka elanikkonnakaitse vaates, selle kaudu ka mitte ainult seda, mis toimub Kaitseministeeriumi valitsemisalas, vaid ka osalt Siseministeeriumi valitsemisalas, Riigikantselei tegevust, tegema koostööd kohalike omavalitsustega ja laiendama nii-öelda selle komisjoni rolli ka siin Riigikogus.Ja viimane asi. See asi. See eelnõu puudutab väga paljusid eluvaldkondi, aga tõepoolest on rahvusringhäälingu küsimus esile kerkinud. Ma siiski niipalju võib-olla mitte ei oponeeriks, aga komisjoni aseesimehele minu sõnum oleks see: ootame ära selle arutelu neljapäeval,

Igal juhul ma arvan, konsensuslik on see arvamus, et rahvusringhäälingu roll on kriisides erakordselt oluline, selle üle keegi ei vaidle. Küsimus on selles, mil viisil seda rolli kõige täpsemini fikseerida. Ma ka kutsuks üles mitte tegema ennatlikke järeldusi, vaid ikka ootame ära, mis see meie arutelu tulemus saab olema. Aitäh! Mul on hästi lühike sõnavõtt. Vaevalt, et rahvusringhääling tuleb meie juurde ütlema, et nad ei taha olla elutähtsa teenuse osutajad, seda me neljapäeval vaevalt et kuuleme. Ega mul praegu muud ei olegi lisada. Aitäh! Aitäh! Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 426 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 18. juuni kell 17.15. Tänu ja jõudu peaministrile! Oleme selle päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud.

Austatud esimees! Head … Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Riigikogu rahanduskomisjon otsustas esitada Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest Eesti Panga Nõukogu liikme nimetamine" eelnõu. Eelnõu esitamine tuleneb asjaolust, et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Eesti Panga Nõukogu liige Anti Allas on selle aasta 26. veebruaril teatanud ametist tagasiastumisest. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon teeb ettepaneku nimetada Anti Allase asemele nõukogu liikmeks Riigikogu liikme Ester Karuse. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon esitas sellesisulise avalduse rahanduskomisjonile 29. mail käesoleval aastal.Ester Karuse on esitanud komisjonile kirjaliku kinnituse, et ta vastab Eesti Panga seaduses Eesti Panga Nõukogu liikmele sätestatud nõuetele, ja on andnud enda nõukogu liikmeks nimetamiseks nõusoleku. Riigikogu rahanduskomisjon arutas ettepanekut oma 2024. aasta 30. mai istungil ning otsustas esitada asjakohase eelnõu Riigikogu menetlusse. Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse kohaselt arutatakse käesolevat eelnõu ühel lugemisel. Eelnõu vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälteenamus. Otsus on kavandatud jõustuma käesoleva aasta 1. juulil. See on minu poolt kõik.

kolleegid, panen lõpphääletusele rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest Eesti Panga Nõukogu liikme nimetamine" eelnõu 446. Juhin tähelepanu, et hääletus on salajane ehk teie valik ei kajastu teie kuvaril. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Poolt 52 Riigikogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. Eelnõu 446 on otsusena vastu võetud.

Austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Riigikogu rahanduskomisjon otsustas esitada Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest Eesti Panga Nõukogu liikme nimetamine" eelnõu. Eelnõu esitamine tuleneb asjaolust, et Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Eesti Panga Nõukogu liige Jaak Valge on käesoleva aasta 5. veebruaril teatanud ametist tagasiastumisest. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon teeb ettepaneku nimetada Jaak Valge asemele nõukogu liikmeks Riigikogu liikme Rene Koka. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon esitas sellesisulise avalduse rahanduskomisjonile käesoleva aasta 11. jaanuaril.Rene Kokk on esitanud kirjaliku kinnituse, et ta vastab Eesti Panga seaduses Eesti Panga Nõukogu liikmele sätestatud nõuetele, ja on andnud enda nõukogu liikmeks nimetamiseks nõusoleku. Riigikogu rahanduskomisjon arutas ettepanekut oma käesoleva aasta 27. mai istungil ning otsustas esitada asjakohase eelnõu Riigikogu menetlusse. Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse kohaselt arutatakse käesolevat otsuse eelnõu ühel lugemisel. Eelnõu vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälteenamus. Otsus on kavandatud jõustuma käesoleva aasta 12. juunil. Palun eelnõu toetada! See on minu poolt kõik. Teile küsimusi ei ole. Aitäh teile! Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Ka selle otsuse eelnõu kohta ei saanud muudatusettepanekuid esitada ja juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 445 lõpphääletus. Asume selle hääletuse ettevalmistamise juurde.Head

kolleegid, ka järgnev hääletus on salajane. Panen lõpphääletusele rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest Eesti Panga Nõukogu liikme nimetamine" eelnõu 445. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Oleme ka kuuenda päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud ja koos sellega ammendanud kogu tänase päevakorra. Tänane istung on lõppenud. Aitäh kõikidele kolleegidele aja efektiivse kasutamise eest! Head päeva!